Goran Ješić. **Goran Ješić** U vezi ovog amandmana svašta smo slušali do sada, i o mržnji i o ljubavi, i o tome da postoji srpska oranica, ne znam kako ćete Pastorovu oranicu da tretirate, kao mađarsku oranicu, itd.U svakom slučaju, pominje se stalno SSP. Ja sam ministru rekao u četvrtak i petak. Mi nemamo problem protiv SSP, ponosni smo na SSP jednog razloga. Ponosni smo na saradnju sa Haškim tribunalom. Razrešili smo probleme koje smo zatekli 90-ih godina i kao odgovorna vlast smo morali to da uradimo. Da li je najbolje rešenje? Naravno, vi kada pregovarate, vi to dobro znate, ne možete uvek imati najbolje rešenje. Imate neka iznuđena rešenja.Dali smo amandmane, niste prihvatili amandmane. Mislim da je to loše. U svakom slučaju, problemi ostaju u poljoprivredi. Pričali smo o tome dugo u četvrtak i petak. Problemi su duboki, a zemljište kao osnovni resurs nije zaštićeno u svakom smislu, kako vi mislite, u nacionalnom smislu, kako oni desničari misle, ili u nekom drugom smislu i ono se grupiše u rukama velikih zemljoposednika i završićemo na kraju u 1936. godini kada je ljudi u Vojvodini držalo najveće komade zemlje, što nije cilj. Nije cilj ni 25% da živi od poljoprivrede, nego da taj procenat bude manji, da bude efektivniji.Moramo da otvorimo temu i moramo da tu vašu energiju koju ste uložili u ovaj zakon usmerimo da sprečite predsednika Republike da dodeljuje zemljište, kako je to radio do sada, jer će to biti korisnije nego ovaj zakon koji je danas.Još jednom, mislim da je SSP jako važan dokument, da je jedan od boljih, jedan od najboljih dokumenata koje smo usvojili i da on daje instrumente i daje evropsku perspektivu za ono za šta smo se borili svih ovih godina. hvala.

brisanja. Više puta sam rekao, očigledno da kolega nije čuo, pa da ponovim oko toga šta bi trebalo raditi.Zemlju ne treba davati strancima. Država danas 30% najbolje zemlje u svim opštinama daje stranim korporacijama. Znači, tu praksu treba prekinuti. Treba procesuirati sve koji su sproveli pljačkašku privatizaciju iz prethodne, iz svih vlasti, što ova vlast ne radi, sada optužuje druge. Znate, nisu svi bili na vlasti, kao vi i prethodna vlast. vlast. Treba svi oni koji su se ogrešili o zakon na bilo koji način da odgovaraju. Treba napraviti program, odnosno plan uvođenja, odnosno vraćanja zadruga u Srbiji, da bi podržali individualna poljoprivredna gazdinstva treba koristiti danski model, holandski model. Državnu zemlju, umesto davanja u zakup strancima, treba prodati domaćim poljoprivrednicima, ograničiti posed, neprivatnog vlasništva, njihovog vlasništva, nego te državne zemlje koja se prodaje na 20, 30, 50 hektara. Primeri za to postoje. Treba čitavu politiku usmeriti ka treba promeniti poresku politiku, jer ako je velika zemlja došla kod malog broja ljudi, to možete i poreskom politikom da ispravite tako da oni mali poljoprivrednici, poljoprivredna gazdinstva kojima je porez izuzetno nizak, a oni koji imaju veliku zemlju njima je visok. Postoji to progresivno oporezivanje koje je moguće uvesti u Srbiji. To je način da delom, sve prilike koje je vladajuća većina imala da procesuira one koji su došli bud zašto do poljoprivrednog zemljišta, ispravi to kroz ispravnu poresku politiku.Takođe, imate priliku da donesete zakon o poreklu imovine, kojim bi se veliki deo tog zemljišta vratio nazad, jer oni koji su kupili tu zemlju nemaju imovinu kojom bi to mogli da opravdaju.To su sve neke stvari koje bi mogli da uradimo. Mogli bi takođe u poljoprivrednoj proizvodnji da vidimo kako to prekupci, nakupci cede poljoprivrednike, recimo malinare, kako se to vlasnik „Informera“, kao prekupac, bavi prodajom malina i da li zbog toga imamo tolike probleme u toj oblasti. Znači, ovo su stvari kojima treba da se bavimo. Nekontrolisanim uvozom nisko kvalitetne hrane iz koje-kakvih zemalja iza čega stoje naši ljudi, neke of-šor kompanije.Ovo je centralno pitanje, i to je politika, i to su stvari kojima bi trebalo da se bavimo. Umesto toga, SNS daje zemlju strancima. To je jedina politika koju ima. Znači, praktično ovo je ono o čemu vam govorimo, konkretne ideje i konkretne stvari o kojima bi trebali da razgovaramo, prvo, u javnoj raspravi, a nakon toga ovde u Skupštini. Ništa od toga nemamo, nego imamo samo po hitnom postupku jedan zakon koji ništa neće promeniti.Toliko promeniti.Toliko o idejama i o tome šta bi trebalo da se uradi. Kada govorimo da treba da se briše ovaj član zakona i da ne raspravljamo o ovome, govorimo to sa razlogom, treba nam sistemsko rešenje i restitucija, i pitanje zadružne imovine, i kako ćemo ojačati domaća poljoprivredna gazdinstva i stvoriti zadruge i sistem da budu uspešni. Hvala.

ali kada već izaziva replike spominjući SNS, uvek možemo da nastavimo tamo gde smo stali.Šta i koliko SNS daje strancima dovoljno je da razume neko ko bi pročitao ovaj zakon, pa pogledao recimo ove predviđene četiri tačke koje se odnose na uslove, pod uslovom da je zainteresovan za raspravu uopšte, a ne za tu svoju pesmicu, šta god to bilo. I onda svodimo ovo na nivo rasprave sa nekim ko ne razume politiku dalje od onoga iznajmljiva grejalice samome sebi. Kada pomenemo to nađe se teško uvređen i kaže – nemojte da sada svodimo priču o našim tj. njihovim malverzacijama na nekih hiljadu dinara.Dame i gospodo, nikada kada pričamo o malverzacijama i tim ljudima nije reč o hiljadu dinara. Uvek je reč o mnogo krupnijim ciframa. Na primer, sada ponovo nalazim podatak o kom se pisalo i polemisalo u javnosti, 30.513.258,76 dinara kampanjskog novca kampanjskog novca koji je neko uzeo, pa fakturisao kroz svoje udruženje građana za razno-razne čudne poslove koje je posle nemoguće papirima dokazati.Mi pričamo o jednom naopakom maniru da se taj novac koristi za isplate sopstvenih saradnika, a, između ostalog, narodnih poslanika. Na primer, kroz kompaniju „E biznis servis“, „Timi plus“, „Trejd klaut“, „DŽazili faj“. Ko god želi, može da proveri na koga su registrovane bile ove firme i tu će, da se ne iznenadi, pronaći sve same političke radnike tog fantomskog udruženja građana koje hoće da postane stranka a ne uspeva mu. Zanimacija, za sami kraj, i time završavam, gospodine predsedavajući,

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ovaj amandman ne treba prihvatiti i samo bih želeo da dodam ovde, ukoliko se nervozni deo opozicije umiri, nešto što već nekoliko dana traje u ovoj raspravi ovde i što se gotovo vrti kao vodenički točak, a samo ću napomenuti par stvari.Prvo se kaže da se kao primedba iznosi da se ovaj problem rešava u poslednjem trenutku, pa se to iznosi kao neka zamerka koja se prepisuje, da bi se neposredno nakon toga reklo kako, eto, ovaj zakon u stvari ne rešava problem. Sami sebe negiraju u jednom istom izlaganju. Nije ni njima jasno da li ovo rešava ili ne rešava problem, nisu raščistili sami sa sobom.Ono što ja mogu da kažem je da mi problem ovim zakonom potpuno rešavamo time što ga uvodimo pre stupanja na snagu sporazuma koji je potpisala neka prethodna Vlada.Takođe se ovde govori, i to čujemo iz redova opozicije, kako su oni protiv prodaje zemlje strancima. Onda se zaista postavlja pitanje kako je moguće da do sada nisu, evo, treći dan rasprave, pročitali na šta se ovaj zakon odnosi, koji upravo i govori o zabrani prodaje zemlje strancima, da bi onda rekli kako, eto, to nije zakon koji će da popravi, pa onda kažu da ovo što mi odlažemo neće u Srbiji da reši taj problem, a onda nakon toga iznose kako je taj problem rešen u nekim zemljama, pa navode primer po kojem se vodila i Republika Srbija, po istom principu. Znači, u drugim zemljama može da reši problem, a iz nekog njima poznatog razloga to kod nas ne može da reši problem. I vrtimo jednu istu priču, vrtimo neku demagogiju, itd.Ono što ja želim da kažem jeste da ova Vlada vodi računa o poljoprivrednicima, vodi računa o poljoprivredi i kao što je to na prethodnim izborima potvrđivala, verujem da će da potvrdi i u buduće.Još jedan izuzetno dobar primer je da ovde, upravo među poslanicima opozicije, danas treba da sede neki koji su sami sebe propagirali za nekog ministra poljoprivrede, navodno, guran od strane stranih ambasadora, koji se konstantno bavi poljoprivredom u ovom parlamentu, a evo, upravo kada se govori o poljoprivredi i zakonu koji se direktno odnosi na poljoprivredu, on ni danas nije prisutan u sali, a takođe nije bio prisutan ni u četvrtak i petak. I to nije sklonost samo za njega, već za mnoge poslanike opozicije. Ali, to neka služi njemu na čast i voleo bih da vidim samo da li će za ubuduće da i dalje daje sebi za pravo da predlaže i da ovde propagira kako, navodno, brine o poljoprivredi, kako brine o poljoprivrednicima, a ne udostoji da, kada se o poljoprivredi razgovara, ni da bude prisutan u parlamentu. Hvala puno. **Boško Obradović** Poštovani građani Srbije, poniženi i uvređeni pod vlašću Srpske napredne stranke u poslednjih šest godina, meni je izuzetno dragoceno i važno što mogu da sada na delu raskrinkam kako to izgleda kada vas Srpska napredna stranka gleda u oči i laže. E, upravo smo čuli od prethodnog govornika, jednog od narodnih poslanika iz redova Srpske napredne stranke, kako je u ovom zakonu zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima. To je najveća moguća laž

Biće vam nadoknađeno. Izvolite. **Boško Obradović** Hvala.Dakle, kada jedan narodni poslanik kaže da je ovim zakonom zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, a to nije ovim zakonom zabranjeno, da li on onda laže? Kako se to zove na srpskom jeziku? Ili, nema pojma o zakonu koji je vladajuća većina predložila.Naravno da se ovim zakonom omogućava prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, to valjda i malo dete zna u Srbiji, a to što vi pokušavate da sakrijete istinu od građana Srbije da ovim zakonom omogućavate prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, to je drugo pitanje. Sada tu dolazimo do vrlo zanimljivih stvari. Kako je, dakle, glasio ovaj stav zakona do sada – vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice. Dakle, dosadašnjim predlogom zakona koji vi sada menjate bila je zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, i to fizičkim i pravnim licima. Od ovog trenutka od kada vi menjate ovaj zakon, to je dozvoljeno. Znači, vi dozvoljavate prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Tačka.U

Čak i u obrazloženju kojim odbijate ove naše amandmane, vi to priznajete i kažete lepo da želite da uskladite to da bi državljanima država članica EU omogućili da stiču prava svojine na poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji, pod istim tretmanom kao i državljanima Republike Srbije. Dakle, to je cilj ovog zakona, da izađete u susret državljanima EU da imaju ista prava kao državljani Srbije.Ono što vi ovde niste smeli da kažete građanima Srbije i što sada otkrivam u ovom delu rasprave, a voleo bih da ministar kaže da li nisam u pravu,

Dakle, da ne donesemo ovaj zakon, stranci ne bi mogli ništa u Srbiji da kupuju od našeg poljoprivrednog zemljišta. Zašto? Zato što u SSP koji ste potpisali kaže da mi moramo našim zakonima da im to omogućimo. Dakle, dok im mi ovakvim zakonima to onemogućimo, stranci to neće moći. Niste smeli da ostavite postojeći zakon koji zabranjuje prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, niste smeli zato što bi vašim prijateljima iz EU, koji su vas doveli na vlast, morali da objasnite zašto ne izjednačavate njihova prava sa pravima državljana Srbije

alternativu.Ponavljam iznova stav Srpskog pokreta Dveri – Evropska unija ima alternativu. Evropska unija ne mora nama da propisuje kako ćemo mi živeti u Srbiji.

Dakle, ako mislite da sam rekao nešto netačno, izađite pa me demantujte. Nisam ja potpisao antiustavni Briselski sporazum nego vaša vlast..Dakle, ovaj zakon ima dodatnu namenu, da pre svega ćuti o tajkunima koji su opljačkali ovu državu, jer za šest godina vlasti SNS nijedan od njih nije završio u zatvoru. Druga namena jeste da se nastavi prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima i stranim tajkunima, ličnim prijateljima predsednika države Aleksandara Vučića, jer firme i zemljište u Srbiji kupuju samo lični prijatelji Aleksandra Vučića, kao što je slučaj sa Arapima i sa „Tenisom“, a vi me demantujte ako to opet nije možda slučajno istina.Dakle, istina.Dakle, naša država je podređena predsedniku države koji vrši funkciju i predsednika Vlade, a naše firme, naše poljoprivredno zemljište se prodaje njegovim ličnim prijateljima iz inostranstva. To je način funkcionisanja ove države. Naravno, zašto hitni postupak? Zato što je jedino hitno u Srbiji uskladiti naš život sa EU, a ništa drugo od interesa građana Srbije vama nije hitno. Mesecima na dnevni red Narodne skupštine Republike Srbije ne može da dođe nijedna aktuelna tema, već samo ono što nam se nameće iz EU, samo ono što morate da uskladite sa propisima Brisela, samo ono što vam nalože vaši briselski komesari iz Centralnog komiteta u Briselu. To je poenta ovog zakona.Da ste vi naprednjaci patriote i da vi naprednjaci zaista štitite srpske, nacionalne i državne interese, vi biste ostavili postojeći zakon koji zabranjuje prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Vi ga menjate, omogućavate prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, zato što kad dođe komesar, komesaru ne sme ništa da se kaže. Nema razlike između vas između vas i DS, između bivšeg i sadašnjeg režima, jer imate istu vrstu lojalnosti poltronstva i slugerajstva prema Centralnom komitetu iz Brisela. Hvala. Povreda Poslovnika, Saša Radulović. Reč „laž“ je srpska red i ona može da se koristi. Takođe, govoriti o tome da li neko štiti ili narušava nacionalne interese jeste predmet političkog govora u Skupštini.Vaše mešanje u govor predsednika krši član 100, jer ako želite da polemišete, treba u skladu sa članom 100. da siđete u skupštinske klupe, da se kao i svi drugi poslanici javite za reč i onda da date svoje mišljenje. Na ovakav način zloupotrebljavate poziciju predsedavajućeg i izričete vaše političke stavove o legitimnom političkom govoru kolege iz opozicije.U isto vreme, dok poslanici vladajuće većine vređaju, koriste pogrdna imena za članove opozicije, ne reagujete uopšte, a kada neko govori argumentovano o tome da je izrečena laž sa skupštinske govornice, da je rečeno da ovaj zakon ne dozvoljava prodaju strancima, znači, to je neistina. Laž, neistina, to su reči, normalne reči srpskog jezika. Tako da, prekršili ste član 100. i želim da se glasa o ovome u danu za glasanje. Hvala.

Hvala gospodine predsedavajući.Pored člana koji je ukazao kolega Radulović, vi ste prekršili član 106. i član 109. koji govore o slobodi govora narodnog poslanika.Ja sam vrlo iznenađen da ono što postoji u srpskom rečniku, a neko može da kaže da je laž, neko može da kaže da je ne govoriti istinu, vi želite da sankcionišete opomenom. Navodite da je to vređanje, a lično ste bili predsedavajući ovog zdanja kada je kolega iz SNS, gospodina Obradovića nazvao“lupetanom“, gospodina Šutanovca „voli novac“, Radulovića „stečajnim upravnikom“ i svakog od onih koji sede u opoziciji, posebnim nadimkom, pozivajući se na neke časopise poput javnih glasila vladajuće koalicije.Vrlo me čudite gospodine predsedavajući, da nemate isti kriterijum, a to je nešto što ste dužni i po članu 27. Poslovnika koga držim u ruci, da vodite računa o redu u ovoj Skupštini i da imate isti kriterijum.Da li je moguće da se flagrantno i stalno kažnjavaju predstavnici opozicije opomenama? Da narod shvati, opomena je 10% od plate, a da u isto vreme, spominjanje Aušvica je 10%, a Jasenovca nije 10%. Vidite gospodine predsedavajući i tada ste predsedavali, meni je uz dužno poštovanje svih nevino nastradalih u Aušvicu mnogo teže stradanje srpskog naroda u Jasenovcu. To nikome nije zasmetalo. Gospođa Maja Gojković je rekla da će pogledati stenogram. Da li je potrebno da takav različiti aršin bez obzira što cenim da je vlast, vlast, a opozicija, opozicija, imamo? Hvala.

Orlić. **Vladimir Orlić** Što god im bude nejasno, mogu slobodno da pitaju u bilo koje doba, uvek će dobiti odgovor. Nego, gospodine predsedavajući, da vam kažem, nemojte vi da se čudite što od nekih ljudi samo određeni nivo rečnika možete da dobijete.Dakle, za nekoga ko sam za sebe na zvaničnom saopštenju, u zvaničnom materijalu kaže da je studirao u odseku na grupi, ja ni ne očekujem da on može da se snađe sa rečima na kvalitetan način. Dakle, to kako govori i kakve izraze koristi, to je potpuno normalna stvar.Taj koji kaže da se sada po prvi put dozvoljava zlim strancima da nam kupe svetu zemlju, a u istoj rečenici ili dve rečenice kasnije, potpuno svejedno kaže – uostalom, vi ste im to odavno dozvolili. Jasno vam je i koliko razume i koliko je u stanju da se koncentriše na raspravu i da se uopšte bavi bilo kakvom problematkom.Kada pričamo o komesarima razno raznim, što se međusobno podržavaju ta smešna udruženja građana, to je potpuno logično, komesari onoga koji je repliku maločas izazvao su upravo njegove kolege iz tih fantomskih udruženja građana. NJima se divi, to su mu idoli. To je i sam rekao baš danas u jednom tabloidu, kada o tabloidima pričamo. U onom čuvenom danasoidu, sa kojim se poistovetio i rekao – ja i on smo isti. Jesu, isti su. Tamo je rekao da su mu to idoli potencijalni saradnici.I ko još, dosovski kandidat Jeremić Vuk, jel tako? Jel to ono što kritikuje kada pominje bivšeg predsednika čuvenog manekena? Jel to ono što kritikuje kada pominje Božidara Đelića? Pa sa njima je po sopstvenim rečima, sam isti.Da se ne lažemo, pominjao je KiM dosta često, ali pominje sa dobrim razlogom, jer je to svojevrsna opsesija. Za nekoga ko se spušta na nivo tih tabloida,a i tih političkih genija koji imaju otprilike nešto ispod nevažećeg broja listića, sa njima deli i političku sudbinu. I sam toliko glasova dobija, što na nivou 1%, što na nivou 2%. Taman kada čovek pomisli da je toliko besmisleno smešan u politici i da ne može da dobije manje nego što dobija, ispostavi se da može. Na KiM on ima još manje glasova. Hvala.

ovde smo čuli nastupe nekih ljudi za koje mislim da su ovlašćeni predstavnici bensedina. Dakle, čuli smo o tome kako mi poklanjamo zemlju našim tajkunima, našim.Ja se ne sećam ni jednog tajkuna kome je ova vlast poklonila zemlju, ali se sećam ovih tajkuna.

Kada im to nije bilo dovoljno, onda su upotrebili stečajne upravnike. Pa kada im ni to nije bilo dovoljno, onda je odlukom Vlade Mirka Cvetkovića i Saše Dragina 1200 hektara, recimo, „Agrounije“ koja je kupljena za 300 evra po hektaru. Pa su onda negde ispod restorana „Gladnoš“, dakle ove sitne parcelice ovde koje su između ostalog zemljišta pripala „MK im se nisu svidele te male površine, onda su protivzakonito za to tamo žbunje uzeli uređeno državno poljoprivredno zemljište, uređene parcele, pored autoputa zgodni za izgradnju. Kad ni to nije bilo dovoljno, a žao mi je što je student 12 godina, bivši pokrajinski sekretar, trenutno nije ovde, onda su od strane opštine kupovali zemljište koje je zamenjeno i procenjeno na 30 do 40 dinara kvadratnih metar, odnosno 3.000 evra hektar. Onda ga je opština kupovala iste godine za 50.000 evra hektar. I, onda oni dođu ovde drže predavanje i između ostalog spominju tajkune.Pravo je čudo kad slušate tamo neku organizaciju koja je osnovana kao porodično društvo, kao porodično udruženje, kad slušate profesora književnosti koji umesto reči zapeta upotrebi reč zarez, valjda je to od Pernara i kad slušate kako smo mi to tajkunima prodali zemljište, zaboravlja, recimo, da je privatizacija „Agrounije“ izvršena 2005. godine, kada je na vlasti bila Vlada Vojislava Koštunice, koja je recimo, i „Agrokoru“ prodala zemljište u tom periodu, a da, kad smo već kod MK Grup da napomenem i to, da je vlasnik te kompanije švajcarska i holandska firma, a Miodrag Kostić je svega vlasnik sa 1%. Ukoliko bi mi sad ugradili u zakon da ne mogu strana pravna lica da osnivaju ovde firme, onda bi se to odnosilo i na ove, a onda bi to bilo retroaktivno dejstvo, stečajni upravnik je, džaba to objašnjavati, šta on zna šta je zakon, on zna samo šta je gitara, trzavica, itd, i da mu oduzmete trzavicu može da naudi nama, a i sebi. Dakle, džaba je njemu to objašnjavati da bi to bilo retroaktivno dejstvo zakona ukoliko bi mi uneli odredbu da se to odnosi na pravna lica, jer većina tih njihovih firmi, njihovi osnivači kao Delti, recimo, sa Kipra, oni kojima su oni prodali poljoprivredno zemljište, oni danas traže da ispravimo sve njihove greške, pa čak i one koje se zbog Ustava i Zakona o privrednim društvima ne mogu tako lako zameniti.Zaprepašćen sam nastupom profesora književnosti koji je sebi uzeo za pravo da kritikuje vlast Vojislava Koštunice i da to pripiše nama, tim pre što upravo zahvaljujući ostatku te stranke ušao u ovaj parlament i sada on treba delimično da snosi deo greha koji je imala ta Vlada, i sad po svaku cenu pokušavaju nama to da pripišu. Neka mi pokažu šta nije od ovoga tačno i ja ću dati ostavku na mesto narodnog poslanika.Ovde su spominjali razne miševe, želeći pre svega da poljoprivredno zemljište vežu za direkciju za moju malenkost. Evo, potvrda od oba direktora da sa mnom nema veza, ali zato ima veze sa Miloradom Kostićem i zato ima veze sa njima, jer smo napravili pre 2013. godine, pre žetve, napravili smo na moj zahtev aktivnost i pronašli smo 80.000 tona koje su pojeli malo veći miševi, žute boje 80.000 tona i na opšte zaprepašćenje država Srbija je pronašla 22.500 tona od prijatelja bivšeg pokrajinskog sekretara, predsednika opštine Inđija, itd, imao je duplo dno, 22.500 tona. I, gle čuda, umesto da se Republička direkcija uknjiži i naplati od Luks in agrar Krčedin, u listu nepokretnosti je konstatovano da silosi delom već uknjiženi i to na tadašnjeg pomoćnika ministra Dobrivoja Sudžuma u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. E, to su bili oni. E, to je ono što ja govorim da sve svoje greške hoće da pripišu nama i neka nam oproste na njihovim greškama. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč Hvala predsedavajući, trebalo bi po replici, ali vi ne poštujete ta pravila.Interesantno je da neko ko je ojadio robne rezerve priča o bilo kome drugom da je bilo šta učinio. Ovi pokušaji skretanja sa teme, priča ovoj pljački, onoj pljački, pet godina ste gospodo na vlasti, ni jednu razrešili niste. Nas zaista neinteresuje da li ste vi pljačkali, oni pre vas, svi su trebali da završe u zatvoru, vi samo pričate, nikoga procesuirali niste. Sve pljačkaške privatizacije sprovedene, niko za to nije odgovarao. Očigledno ste preuzeli čitav taj biznis, pa zbog toga tako stvari funkcionišu.U međuvremenu, recimo, PIK Bečej prodaje tim tajkunima čije slike sad pokazujete. To je toliko licemerno da ja nemam reči. Znači, praktično ništa ne radite samo pričate, a meni govoriti o tome šta je radila prethodna vlast, pa to je zaista presmešno.Znači, pokušavate na različite načine da recimo, legitimne troškove kampanje koji su prijavljeni Agenciji, prikažete kao tobož nešto sporno, a s druge strane ni jedan svoj trošak ne prijavljujete. Znači, građani znaju, tu su bile hiljade aktivista SNS… **Vladimir molim vas, nije replika, govorite po amandmanu, bar se vi zalažete za kompletnu primenu Poslovnika uvek. Znači, nemojte da to ne radite.Znači, molim vas da se pridržavate Poslovnika. Hvala

mi se mešati u reč kad se već ne mešate poslaniku koji je govorio ovde pet minuta bez da je pomenuo zakon. Pa, kako možete onda uopšte da gledate građane Srbije u oči?Znači, suština svega ovoga je, vladajuća većina pokušava da skrene temu sa onoga što jeste tema danas, a to je SNS daje zemlju strancima, tačka. Ne sprečava da to 30% najbolje zemlje ide tajkunima i velikim stranim korporacijama, a tobože se predstavlja kao zaštitnik interesa poljoprivrednika. I, sve ovo što pokušavaju da urade je u stvari da pobegnu od te teme. Pa, slušamo neverovatne priče o svemu i svačemu, građani Srbije treba da znaju, SNS daje naš najvredniji resurs stranim korporacijama i to se radi sa državnim zemljištem. Ovo o čemu danas diskutujemo je zaista potpuno bespredmetno i kao što je rečeno već od strane opozicije, imali smo zakon koji je zabranjivao prodaju zemlje strancima, sada je uveden jedan član koji praktično indirektno dozvoljava ali je ispuniti uslove nemoguće, i on ne rešava problem. Centralni problem je što se državna zemlja već daje 30% najbolje zemlje u svim opštinama stranim korporacijama. Ovo je ono što SNS radi i ovo je ono od čega pokušavaju da pobegnu sa ovim besmislenim napadima i pričama o drugima, a u stvari pokušavaju da sakriju ono što rade.

ne ispuni to svoje obećanje, ovo mu ne odgovara. Jeste, ovo je replika.Pitanje, zašto je njemu upućeno, tom kom se tako glasno pita, zašto je tom licu upućeno pitanje šta su radili pripadnici dosovskog režima. Pa, zato što se taj neko sa njima danas slika, grli i ljubi, a ne ja. Što bi mene neko pitao za bivšeg predsednika, čuvenog manekena. Ja čoveka u životu nisam video. A taj ko se sablažnjava i čudu, taj ga je video, zagrlio se, poljubio se, nosili su zajedno bele košulje i njega i propalog dosovskog kandidata Jankovića i propalog dosovskog kandidata Jeremića i ostale koji se nalaze sa te strane koji vidim bržljivo pišu, hvataju koje kakve puškice. Dakle, to je njihovo društvo i mi ih za to društvo pitamo njih same. Jasno kao beli dan, ništa jasnije nema.Što se tiče malverzacija sa kampanjskim novcem, ne pitam ja ovde nikog lično, meni je potpuno jasno od koga ja nikakav odgovor smislen ne mogu da čujem. Pitam, evo, građane Srbije ukoliko su pri internetu da provere čija je firma E-biznis servis? Čija je firma TIMI PLUS? Čija je firma „Fedklaud“? Čija je firma „DŽezelifaj“? Ako tu građani Srbije, prilikom prodaje pronađu nečiju suprugu, nečije poslovne i političke saradnike, narodne poslanike, to je odgovor koji ja danas tražim i koji će pronaći građani sami. A ujedno ako pronađu i jednu zanimljivu okolnost da su ove firme listom nakon što su dobile kampanjski novac od udruženja građana otišle u likvidaciju, građanima koji ovo prate biće što šta jasnije.

Samo vi govorite, znači, idemo po pravilima, proceduri, Poslovniku. **Radoslav Milojičić** Ok. Govoriću od vremena poslaničke grupe. Imamo vreme poslaničke grupe, tako da ću to vreme iskoristiti.Žao mi je što nisam dobio u petak nijedan odgovor od gospodina ministra. Moram da priznam ovde uz pretnju da će neko to da mi zameri, o kome imam korektno mišljenje i izdvajam ga iz one šizofrene naprednjačke bulumente. Tako da… Izričem vam opomenu kolega Milojičiću.Prijavite se ponovo. Tako da, jedan dobronameran savet gospodinu ministru, da je vreme da on već polako uvidi da je režimu Aleksandra Vučića kraj i da se polako izmesti iz tog režima koji je naneo samo zlo građanima Srbije.Žao mi je, gospodine ministre, što mi niste odgovorili ni na jedno postavljeno pitanje u petak koje sam vam postavio kao ministru. Imao sam malo vremena, zato ću sada iskoristiti vreme poslaničke grupe.Želeo bih da vam postavim još neka pitanja. Slušali smo ovde o svemu i svačemu, samo nismo slušali o poljoprivredi iako je poljoprivreda sigurno jedan od najboljih najboljih potencijala za razvoj naše zemlje, ali to nije do sada iskorišćeno na pravi način, posebno u poslednjih šest godina, od kada je SNS smanjila subvencije poljoprivrednicima sa 14.000 dinara na 4.000 dinara, od kada je poskupela sve akcize, podigla cenu goriva itd,

Bili ste u predizbornoj kampanji i kao i svuda gde se pojavi neki funkcioner SNS izneli niz neistina, niz obećanja koja nažalost niste ispunili kao što Aleksandar Vučić ne ispuni nijedno obećanje.U

koje ste obećali u izbornoj kampanji. Obećali ste da će meštani Kosjerića dobiti 300 traktora, ako glasaju za SNS i ti pošteni ljudi, pošteni poljoprivrednici su izmirili čak i svoje poreske obaveze, jer je to bio jedan od uslova i popunjavali obrasce kod predsednika opštine kako bi dobili 300 traktora.Pošto se ništa od toga nije desilo, evo šest meseci posle izborne kampanje, molim vas da nam objasnite nama kao narodnim poslanicima koji predstavljamo ovde građane, poljoprivrednike u ovoj situaciji, da nam kažete šta će se desiti sa tim?Rekli ste, gospodine ministre da imamo na korišćenje 175 miliona evra i to je dobro. Možete li da nam kažete koliko će od tih 175 miliona evra biti povučeno, koliko će od 175 miliona evra biti iskorišćeno i da li su naši poljoprivrednici obučeni i da li oni mogu da iskoriste tih 175 miliona evra, pošto je upravo SNS, ne vi lično, ukinula 1.200 mladih i školovanih i obučenih ljudi koji su pomagali ljudima na selu baš povodom aplikacija i drugih poteškoća koje su imali na selu?Da li možete da nam kažete šta se desilo sa 2.500 hektara i da li je sprovedena procedura koju ste dali „Tenisu“ i da li možete da nam kažete da li će i dalje suša od ove godine koja jeste bila katastrofalna uticati na smanjenje BDP i da li mi i dalje u 2017. godini treba da gledamo u nebo ili treba da imamo agrarnu politiku koja ne zavisi od toga da li će SNS ili bilo koja stranka menjati ministre kao čarape, kao što vi to radite poslednjih šest godina? Hvala.

Hvala. Povreda, pre svega član 103. koji u 1. stavu kaže da povreda Poslovnika ima prednost nad svim ostalim javljanjima za reč.

sačekajte, imam dva minuta, nisam završila. Znači, držala sam Poslovnik visoko da ga vidite, zato što vam je prebukiran sistem i kada se

danas smo čuli mnogo toga i sa jedne i sa druge strane i ja bih nešto hteo da doprinesem toj diskusiji. Na početku današnjeg zasedanja koleginica jedna je rekla da se stavi moratorijum na sve odluke vezano za poljoprivredno zemljište. Kako to uraditi? Veoma teško, jer život ide dalje, ne može da čeka, a nešto je nekada potpisano, urađeno, a naša je obaveza nažalost da to moramo da ispunimo.Da se ja lično pitam, evo iskreno da kažem i ja nisam za ulazak Srbije u EU, jer čini mi se da mnogo teškog i lošeg predstoji na tom putu, ali skupštinska većina od 2000. godine, pa do dana današnjeg je na tom putu i bez obzira na naše lične stavove i lične želje mi moramo da se pridržavamo onoga što je potpisano.Mislim da je ovo dobar pokušaj da se, koliko toliko ublaži ono što je u SSP potpisano i verujem da će to biti u interesu građana Srbije. Normalno je da opozicija uvek ima suprotan stav od vladajuće većine i da pokušava da ospori zakonske predloge ali ja bih voleo da oni daju konkretne predloge kako to treba rešiti i da na osnovu tih konkretnih predloga može i ministar i ministarstvo da donosi određene predloge zakona, odnosno akata koje upućuje ovde Skupštini.Još nešto bih hteo da kažem vezano oko ovih diskusija, bojim se da nije dobra praksa da neke reči koje su zbilja u srpskom jeziku ovde zabranjujemo u Skupštini, pogotovo one reči koje nisu pogrdne, drugo je to kada nekome kažete da je stoka, magarac, konj itd, a kada kažete za nešto da je „larž“, mislim da to nije pogrdno.Još jednu stvar bih hteo da kažem svima, imao sam čast da budem na sastanku sa jednom visokom kineskom delegacijom i kada smo pitali Kineze kako su oni uspeli tako brzo da se razviju, da postanu velika i jaka zemlja, sila, nama je njihov zvaničnik rekao – znate, mi uzimamo od svih ono što je dobro i to koristimo kod nas, evo kod vas Srba smo uzeli samoupravljanje, odnosno iz tog perioda samoupravljanja mnogo toga što nam je koristilo. Zato bih molio kolege kada govore o nekim prošlim vremenima da ne budu baš toliko grubi i surovi i da nešto nazivaju glupošću, neću da kažem da je u tom samoupravnom socijalizmu sve valjalo, ali bilo je stvari koje su bile dobre i onda ih generalno ne treba nazivati glupostima.Nadam se da ćemo ovaj zakon uskoro izglasati, ali verujem da je većini građana, kao i jednom od njih koji mi se javio posle svega ovde došao jedan zaključak, a on mi je rekao ovako – profesore, mnogo se krade u zemlji Srbiji.

narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale Narodne skupštine.Molim kamere da zabeleže koliko je kartica ostavljeno, a poslanika nema. Molim predsedavajućeg da u skladu sa stavom 2. člana 128. pozove službu Narodne skupštine da pokupi kartice poslanika koji nisu trenutno u sali, da ne bismo pravili lažnu statistiku. Znate, ja sam tražila od službi statistiku o prisutnosti poslanika, neki poslanici SNS, shodno elektronskom

pozvaćemo službe da to u skladu sa ovim članom Poslovnika i urade kako ste zahtevali. Da li želite da se Narodna skupština izjasni o povredi Poslovnika u danu za glasanje?

reč, to je nedopustivo. Malopre vam je kolega iz SNS održao bukvicu o tome šta bi trebali da radite, a šta ne treba da radite, niste ga opominjali. **Vladimir Marinković** Vi zloupotrebljavate Poslovnik. Ovo ću vam uračunati u vreme poslaničke grupe.Reč

Pozivam se na povredu Poslovnika član, prvo 103. stav 2. da narodni poslanik ne može da ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine ako je već ukazana i bez obzira na buku koju izaziva narodni poslanik, koji je naučio mantru 103, 104, 107. i više ništa nije naučio o Poslovniku, ne može da se poziva na član 103. koji je prethodno već iskazan

opominju sve ostale, a sebe nikada ne vide. Znači, ne može … Predsedniče, ja ću prekinuti svoje izlaganje, pošto me ni vi ne slušate, a poslanici … **Vladimir Marinković** Molim vas da nastavite i molim narodne poslanike da ne dobacuju.

ja imam to novo da vam kažem od jutros od 10 do 12.50, pa ćete onda tek da mi kažete da nisam smeo da se pozovem na 103, nego se odmah prekine.Sledeća povreda Poslovnika je sigurno član 106. i predsedniče, molim vas da počnete da upotrebljavate sada posle rasprave od 10.10 do 12.50 član 106. stav 1. da govornik može da govori samo o tački govornik može da govori samo o tački dnevnog reda i da prestanete široku debatu o političkom životu u Srbiji prethodnih deset godina, nego da usmerite raspravu isključivo o raspravi po amandmanima i da prekinete ovu beskorisnu raspravu koja je trebala možda da se odvija pre nekoliko dana, ali danas ne, ako poslanici znaju da govore o amandmanima svojim, ako ne znaju da govore prekinite. Vaša je dužnost da vodite sednicu u skladu sa Poslovnikom i da pređete na sledeći amandman. Hvala.Mislim da ste potpuno u pravu i da ćemo nastaviti rad po amandmanima u skladu sa dnevnim redom.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?(Maja

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre, naravno da predlažem da se amandman na ovaj član 1. ne prihvati, pogotovo jedne minorne političke stranke, s tim više što ne razlikuje dve osnovne stvari. Ne razlikuje privatnu svojinu od zakupa. To je jedno. Drugo, kada se nabrajaju u njihovom obrazloženju pojedine članice EU i dužina

pošto znam da imaju bar jednog iskusnog pravnika, što pravo svojine i pravo zakupa ne razlikuju. Mislim da imaju dobrog pravnika, ali kad on predloži njihov predsednik poslaničke grupe to sve ubrlja kao što i danas razlike nije pravio.Nadalje o uslovima. Oni u obrazloženju, kako ste videli, kažu „vaši uslovi“. Pa valjda su i njihovi uslovi jer nisu dali nijedan novi predlog? Ovo je naša Skupština i oni su naša opozicija, pa kakva-takva. Dakle, to je drugo.Treće, na kraju, mislim da ste dužni bili, kada je taj predsednik poslaničke grupe reagovao i vređao predsednika Republike i njegovog brata bez dokaza. Time se svrstao u medijske napade koji se ovih dana neviđeno vode protiv predsednika Republike i koji ne može ovde da se brani momentalno. Uključili su se sa onim medijima i sa pojedincima koji imaju za cilj da funkciju predsednika omalovaže, a i Vlade Republike Srbije. Imam osećaj da su se svrstali

ima Boško Obradović. Izvolite. Dakle, apsolutno je opravdano podržati amandman Srpskog pokreta Dveri, kojim brišemo član 1. ovih izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, iz prostog razloga što će time ostati na snazi postojeći zakon, po kome je zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima.Vi, naravno, pokušavate na sve načine da zamajate javnost i da objasnite kako vi ne prodajete poljoprivredno zemljište strancima i, naravno, govorite o bivšem režimu kao da je u vreme tog bivšeg režima, a jeste, prodavano poljoprivredno zemljište strancima, a zaboravljate zanimljivu informaciju, da ste šest godina na vlasti i da niste ništa učinili na tom polju ispitivanja porekla imovine svih političara i tajkuna, da nema postojećeg zakona koji to treba da reguliše, da u zatvorima nisu ti koji su nas opljačkali za vreme prethodne vlasti, što jasno govori da ih i vi štitite kao što ih je štitila i prethodna vlast.I ne samo to da štitite tajkune koji nas opljačkali u prethodnom periodu, jer da ih ne štitite vi biste ih pohapsili, čim nisu u zatvoru znači da su i vaši drugovi kao što su bili drugovi bivšeg režima, ali vi imate sada i novo društvo koji vi ovim zakonom želite da uvedete u zakonske tokove Republike Srbije, a to su strani tajkuni. Znači, vi sada želite i stranim tajkunima da date naše poljoprivredno zemljište, naše firme i krećete u totalnu završnu rasprodaju Srbije želeći da prodate i PKB i Aerodrom Beograd i poljoprivredno zemljište u privatnom, zadružnom ili bilo kom drugom vlasništvu.Dakle,

poljoprivrednik i srpska firma ne mogu da uzmu ta zemljište u zakup nego jedino lični prijatelji predsednika SNS i predsednika države, Aleksandra Vučića?

ovaj zakon nema osnova da bude donet po hitnom postupku. Ako ne donesemo ovaj zakon time ćemo najbolje zaštiti naše poljoprivredno zemljište, jer po postojećem zakonu je zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima.Dakle, ako ne donesemo ovaj zakon tako štitimo prodaju poljoprivrednog zemljišta od prodaje strancima. Ako donesemo ovaj zakon onda dajemo mogućnost kupovine od strane stranaca.Umesto ovog zakona koji vi donosite po hitnom postupku, trebalo bi da se donesu neke druge stvari, poput rešavanja pitanja zadružne imovine, poput donošenja zakona o ispitivanju porekla imovine, obnove naših poljoprivrednih industrijskih kombinata, industrija naše poljoprivredne mehanizacije, podrške mladim bračnim parovima koji žele da se vrate na selo i nizu drugih tema koje jesu za hitan postupak. Ovo nije za hitan postupak. Ovo vam naređuju briselski komesari iz EU, kojima vi služite otkad su vas doveli na vlast, čestitajući Tomislavu Nikoliću tri sata pre zatvaranja birališta pobedu u drugom krugu predsedničkih izbora 2012. godine. Vi ovim vraćate dug koji imate Briselu, jer vas je Brisel doveo na vlast i vi ste sluge Brisela u Srbiji.

držanja govora, pošto ne mogu da kažem da je rasprava bila u pitanju, o amandmanu na član 1. Verovatno mogu i ja nešto da kažem u ovoj opštoj debati o nemoći da vas građani Srbije izaberu u većem broju nego što vas ima ovde u sali. Dakle, izuzetno je teško govoriti uopšte da je određeni broj poslanika tražio da se briše član 1. izmene i dopuna zakona koji imamo pred sobom, jer sada kada pitate te poslanike šta tačno piše u članu 1. ne bi znao ni jedan da vam kaže, apsolutno ni jedan. Znači, svi su došli ovde sa pričom hajde da prodajemo maglu danas čitav dan, a reći ćemo da smo podneli amandman „briše se član 1.“.Šta se tačno briše baš me interesuje i volela bih da vodimo debatu o tome šta tačno traže poslanici da se izbriše? Kako glasi taj član 1. a da sada ne uzmu da ga pročitaju onako fizički?Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije nešto što je doneto, potpisano pre nekoliko dana. Ovo govorim samo zbog građana Srbije, jer prodavci magle, moje uvažene kolege koje je neko silom ubacio ovde u parlament pre nepunih godinu dana, jer su bili negde oko cenzusa, pa su onda određeni službenici različitih naših velikih prijatelja ambasada nekako se potrudili da prodavci magle uđu u ovaj parlament, pa da zamajavaju građane Srbije o tome kako bi to bilo fenomenalno kada bi građani Srbije prepoznali njihove političke ideje, samo nikako da čujemo kakva je to politička ideja „briše se član 1.“ i šta ćemo dobiti ako obrišemo član 1. ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Znači, Sporazum stabilizaciji i pridruživanju je donet 2008. godine. Ako neko ne zna kome je to poslužilo da pobedi u kampanji, onda neka uzme „Jutjub“ pa neka pregleda izbornu kampanju Borisa Tadića i DS, čime su oni zasenili građane Srbije 2008. godine. Pa baš zato nisu hteli da se briše član 1. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nego da

eto glasali, kao imaćemo nekakav Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, neznajući koje su sve tu loše odredbe donete i Boris Tadić je pobedio na tome i na otvaranju„Zare“, verovali ili ne, jer su to dve bile okosnice u toj kampanji. Imamo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa niko nije znao šta je to, kao što ne znate ni vi danas, i imamo „Zaru“. Zamislite, imamo butik „Zaru“? Građani Srbije su glasali za to, a nisu glasali da se izbriše član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Šta se dešava sada, 2017. godine? Srpska napredna stranka i dalje smatra da je jedan od prioriteta spoljnopolitički naše države da postanemo postanemo jednog dana punopravna članica EU i za to nije glasao zapad, nego su glasali građani Srbije. Hvala Bogu, izbore imamo svakih godinu, dve i SNS svaki put kaže šta je naš spoljnopolitički prioritet i građani Srbije sve više glasaju. Ne možemo da vam pomognemo. Vašu priču neće niko da sluša.

briše.Malopre smo čuli vrlo pežorativan stav o građanima Srbije. Neko je građane Srbije koji izlaze na izbore i glasaju za nastavak sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 56% je glasalo za takvog predsednika države koji je to obećao, nazvao nekim ljudima sa ljudima sa zapada ili ne znam nekog koga smo uvezli da dođe ovde da glasa. Ne, ovde su glasali ljudi sa sela, glasali su ljudi iz gradova, glasala sam ja, glasala moja komšinica, glasali su ovi iz Gornje Trepče.Svi su glasali za Aleksandra Vučića i politiku SNS i da se ne izbriše član 1. u ovim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nego da se to popravi koliko može da se popravi, jer Boris Tadić je napravio katastrofu. On je ljudima rekao da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, onaj kako je pregovaran u ono vreme, 2008. godine, nešto genijalno.Vi, ako ste ozbiljan političar, državnik, ne možete da kažete sad sve ono što je uradio Boris Tadić, sve ono što je uradio Vojislav Koštunica, ono što je potpisao Đelić, jer Đelić je bio ovlašćen da potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to više ne važi, mi smo sad u 2017. godini, život počinje iz početka. Ne počinje. Ozbiljni državnici se drže onoga što su potpisali i trude se da poprave.Nemojte da izmišljate, molim vas, da plašite građane Srbije da se nešto deli i prodaje strancima. Kojim se to strancima deli nešto i prodaje uz pomoć ove izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu? Koje, šta? Šta će to da zabrine seljaka u Futogu ili Moroviću od sutra ujutru, posle vaših diskusija? Šta, puškom da čuva ono nešto zemlje oko sebe, ili u selu Gornja Trepča? Samo prodajete maglu, pričate neistine, Napišete – briše se, član 1. se briše i onda ustajete ovde i pričamo četiri i po sata o samoupravljanju, naravno, kao mejnstrim o Aleksandru Vučiću, jer ne znam šta bi vi uostalom i pričali. Da nema Aleksandra Vučića, vi ne bi imali političku ideju, vi ne bi imali političku ideju,

Da uzmemo zemlju Šariću? Ne čujem da ste se nešto pobunili oko toga, oko narko dilera, koji je pokupovao celu Vojvodinu. Ne, nego vi sarađujete sa Bojanom Pajtićem, zato što je Bojan Pajtić

uspelo.Naravno, ne treba ništa da se briše. Šta da se briše? Ja da sam čula danas četiri sata u diskusijama šta to ne valja u članu 1. zakona, možda bi me pokolebali da glasam i ja za taj amandman. Šta da se briše? Da se briše politički život Srbije od nastanka pa do 2017. godine?Ako možemo da raspravljamo o nekom amandmanu, to bi bilo lepo, ako ne, ja ću nastaviti isto ovako da raspravljam kako raspravljaju moje uvažene kolege. Svašta nešto, a pokušaću i da plašim građane, ali samo u kontra smeru, da će biti katastrofa ako se obriše član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da bolje sutra ujutru da ne ustaju, jer ako to ne izbrišemo, evo ih silni neki stranci sa svih strana sveta upadaju na njihovu zemlju, otimaju njihovo privatno zemljište, nose u svoje zemlje, nema Srbije, sve je propalo. E, to tako izgleda.Daću sebi za pravo i nemojte da me opominjete da diskutujem na isti način kao i poslanici koji su od jutros od 10.00 časova diskutovali kako ide kataklizma ako ne izbrišemo član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ujutru svi ustajemo zato što će nam se ponoviti Hjuston, samo nema vode i nema poplava, nego dolaze neki grozni stranci da nam otmu ovo malo što imamo. Hvala. Hvala.Slažem se u potpunosti.Nastavljamo rad isključivo po amandmanima. Mislim da je dovoljno bilo par sati…(Boško

je održala svoj govor. Mi idemo po amandmanima dalje.Molim vas da ne dobacujete. Ne želim da se raspravljam dalje. Moramo raditi u skladu sa Poslovnikom i procedurama.(Boško

to?)Kolega Obradoviću, izričem vam opomenu za dobacivanje.Izvolite. Pomalo ste obesmislili moje javljanje. Htela sam da se pozovem na član 107, da su poslanici dužni da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine. U ovim klupama se čulo kako vam poslanik Boško Obradović, po svom običaju i svom shvatanju pristojnosti i poštovanja dostojanstva Narodne skupštine, dobacuje i viče predsedavajućem: „Šta glumiš, šta glumiš“.Mislim da jednom treba da stanemo svi ovde zajedno, da podvučemo crtu i da kažemo poslaniku Bošku Obradoviću da ovo nije samoposluga ispred koje se ispija pivo i dobacuje se ljudima i govori šta glumiš i šta ne glumiš.Možda njemu kazne koje se izriču, koje su materijalne, finansijske prirode ne znače puno, ali drugih instrumenata nema.Ako se setite, ja sam predložila da se bavimo i društveno-korisnim radom, pa su me svi napali zbog toga, da ostavimo te finansijske kazne po strani, da se bavimo humanitarnim radom, da pomažemo deci, da idemo u domove za nezbrinutu decu, za stare i iznemogle. Možda bi i nešto shvatili o suštini dostojanstva Srbije i ovog parlamenta, a finansijske kazne ne pomažu. Ali, molim vas, član 108. stav 2. vam daje mogućnost da izreknete opomenu, pa razmislite o tome. Hvala.Izrekao sam već opomenu.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?(Maja

Gospodine Marinkoviću, ovo što vi radite je zaista skandal i pravno nasilje koje vršite ovde nad poslanicima. Poslovnik garantuje svim poslanicima pravo identično, nezavisno da li su vlast ili opozicija, a ovde izgleda pravo da ukaže na povredu Poslovnika ima jedino… **Vladimir Marinković** Koji član Član 103. Poslovnika, koji daje pravo i meni, narodnom poslaniku, i bilo kom drugom narodnom poslaniku od nas 250 ovde da na sednici usmeno ukažemo da je povređen Poslovnik. Vi ste meni to pravo malopre ukazali vrlo grubo, određujući pauzu od jednog minuta, a onda, kako je otpočela sednica, dali ste pravo da ukaže na povredu Poslovnika našoj koleginici narodnom poslaniku i predsedniku parlamenta gospođi Maji Gojković.Zašto

Ja zaista mislim da nije u redu da nam se uskraćuju naša osnovna prava. I, molim vas, hajde više da razrešimo jednom u Narodnoj skupštini, sa čime to Kajl Skot ucenjuje Vučića da ovaj mora njega da sluša, kao što kaže Maja

ovakav rad Narodne skupštine.Konačno krećemo dalje.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Maja Videnović, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović i Radoslav Milojičić.Da li neko želi reč?Reč ima Gordana Čomić. Čomić** Zahvaljujem.Amandman koji smo podneli izostavlja reči – ako ovim zakonom nije drugačije određeno, i ostavlja uz odredbu da nema prodaje zemlje fizičkim licima, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, zato što je to dovoljno. Nije vam potrebno da se pozivate na posebne odredbe kojima ćete dozvoliti kupovinu i na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ili jedno ili drugo. Ako je, kako ovde većina tvrdi, svima jasno šta piše u čl. 53. i 55, jedan i dva, u Sporazumu, onda je tim pre bilo važno da ovaj amandman prihvatite.Kao razlog za odbijanje odbijanje amandmana, Vlada je rekla da se ovaj zakon donosi zato da bi se omogućilo prodavanje zemlje i za to opet navela obrazloženje da se radi o odredbama iz Sporazuma Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.Naši amandmani koji slede iz ovog amandmana podrazumevaju primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer on ni jednom svojom odredbom ne obavezuje potpisnicu na ustupanje i prodaju poljoprivrednog zemljišta. On govori o jednakom pristupu, država koje pristupaju, sama određuje na koji način će omogućiti dostupnost nepokretnostima odnosno poljoprivrednom zemljištu.Osim očekivanog odbijanja prihvatanja ovog amandmana, i ovaj amandman isvi drugi imaju jednu proceduralnu zanimljivost. Na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao što je ceo predlog zakona imao proceduralnu zanimljivost jer u ustavnom ustavnom osnovu za obrazloženje nije bilo člana 85, a ovde se na to pozivalo, sa obrazloženjem da, eto, nismo stigli da napišemo član 85, na sednici Odbora se o amandmanima glasalo grupno.Već grupno.Već na prethodnoj sednici Odbora sam upozorila da ne postoji poslovnička mogućnost da se glasa grupno o amandmanima i zamolila da donesu pravilnike, odluke, šta god kome volja, da se uvede u red i da se, ukoliko sve jako nervira i jako im je dosadno da čitaju svaki amandman i glasaju o njemu, da se uskladi i usaglasi sa elementarnom procedurom glasanje o amandmanima na Odboru. Međutim, i danas se dogodilo grupno glasanje o amandmanima, Elektronski sistem Narodne skupštine ne poznaje grupno glasanje i ne može da bude grupnog glasanja, tako da sam molila da se bar to izbegne, pa da se, i tako se i dogodilo, glasalo bez elektronskog sistema.Nije dobro. dobro. Nije dobro po Skupštinu, nije dobro po Odbor za ustavna pitanja, nije dobro po Vladu. Nema veze da li ja tu Vladu podržavam ili ne, nije dobro i ne može se drugačije nego aljkavošću nazvati ovako važnu za medije temu, da se zaboravlja član 85, pa da diskutujemo da li je on osnov ili nije i da Narodna skupština odluči da joj je dosadno da glasa o svakom amandmanu.Za kraj, ja sam obećala članovima Odbora da ću predložiti onda i u sednici u plenumu, dakle, u Danu za glasanje, koliko god da ima zakona na dnevnom redu i koliko god da ima amandmana, da glasamo po jednom. Zašto Ako može na Odboru grupno glasanje o 43 amandmana, može i na sednici Skupštine u Danu za glasanje grupno glasanje o 300 amandmana, ili grupno glasanje o onoliko zakona koliko je na dnevnom redu. Pogotovo što za predsedavajuće taj Dan za glasanje predstavlja ozbiljan radni zadatak, umara i potrebna je koncentracija i ostalo. Ako to važi za Odbor, onda može da važi i za plenum.Pošto ne može da važi za Odbor, ja vas molim da pažljivije pristupimo proceduri u donošenju propisa, procedura je kultura i da počnemo da poštujemo sopstvene propise. Hvala.

možete, kao i druge kolege, da govorite o amandmanu, amandman na član 1. je pred nama, kao i gospođa Čomić pre vas. Molim vas da govorimo o tome, da rasprava bude civilizovana, argumentovana, bez ovako teških reči.(Goran

jer kako je krenulo vidim da nam sledi vrlo brza pauza od barem jednog minuta, što vam je praksa da uradite kada izgubite kontrolu nad vođenjem sednice. Možda bi trebalo da odmorite.Kada je sporazum ugovaran 1. septembra 2017. godine, taj rok je delovao jako daleko i verovatno se tada pretpostavljalo da taj rok neće predstavljati problem. Međutim, sporo su nam vođene evropske integracije i loše su vođene i taj rok je stigao.Za pet godina vlasti možda je vladajuća većina mogla da primeni neki pravni lek i da nešto uradi sa tim članom za koji sve vreme, u ova tri dana rasprava, tvrdi kako ne valja i teret za to prebacuje, u

godina.Međutim, nije urađeno ništa, došlo smo na tri dana pred istek roka i sada, naravno, imamo hitni postupak za usvajanje zakona, vanrednu sednicu, jako žurimo i dobijamo zakonsko rešenje koje, čak ni kozmetički, amandmanima ne možemo preterano popraviti. Da li će ono biti u skladu sa sporazumom ili neće, o tome će suditi druga strana u sporazumu.Dakle, mi smo amandmanom predložili da se članom 1, kojim se

njim, ta mogućnost, ta zakonska odredba koja tu mogućnost uvodi dopuni načelom uzajamnosti zato što to načelo uzajamnosti postoji u našem zakonodavstvu kada je u pitanju pravo stranih fizičkih lica da stiču svojinu nad nekretninama u zemlji Srbiji, pa i nad dobrima od opšteg značaja, kao što je poljoprivredno zemljište. Načelo uzajamnosti koje smo predložili u amandmanu Vlada nije

prethodna govornica je rekla da mi obezbeđujemo tretman građanima EU da kupe poljoprivredno zemljište kod nas, a uslove svaka zemlja članica EU može sama da reguliše, pa onda pretpostavljam da smo mogli i mi postupiti sasvim evropski, dakle ne vidim u našem amandmanu ništa protiv evropsko, i uvesti načelo uzajamnosti, umesto što smo to propustili da uradimo, čime smo recimo stavili naše građane u neravnopravan položaj u odnosu na neke državljane nekih država članica EU, kao što su recimo Mađarska i susedna Hrvatska. O tome smo pričali u plenumu.Dakle, zašto nismo uveli načelo uzajamnosti i izjednačili tretman naših državljana kada je u pitanju pravo da oni steknu poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj sa pravom hrvatskih državljana da steknu poljoprivredno zemljište u Srbiji? Ne vidim ništa antievropsko u tome. Dakle, i zemlje članice EU imaju pravo da uvedu određene nivoe restrikcije u pogledu prava stranaka ili drugih državljana EU, drugih država članica da steknu poljoprivredno zemljište, ne vidim zašto i mi nismo to mogli uraditi, nego smo na ovaj način ostavili naše građane u neravnopravnom položaju. Hvala kolega Đuriću.Reč ima Zoran Živković, izvolite. **Zoran lepo.Cilj predlagača je da se ograniči, odnosno da se praktično spreči prodaja poljoprivrednog zemljišta u Srbiji strancima. To se radi na način koji je neefikasan, to znači neće biti sprečeno, a i nakaradan u svojoj nameri.Prvo, kako možemo da donesemo zakon koji će važiti samo za državljane nekih zemalja, a ne za sve? Zašto Zašto to ne važi za državljane Rusije, Kenije, Kine, Indije, Brazila, Moldavije? Koje je objašnjenje za to? Nema nikakvog razloga da, naravno, vi znate moj stav prema EU, naravno da nam je tamo mesto i da treba da učinimo sve da budemo tamo što pre, ali zašto ne damo to isto pravo i drugima?Druga stvar je ta da bez obzira na kao nameru da se time spreči šansa da se kupi srpsko poljoprivredno zemljište u velikom obimu od strane stranaca, to je moguće dan danas i to smo pričali.Znači, nije pitanje kojim zakonom je to moguće, pitanje je da li jeste ili nije moguće. Moguće je tako što svaki stranac može da dođe, za između 50 i 150 evra da osnuje preduzeće u Srbiji i da preko tog preduzeća koje je u 100% stranom vlasništvu, kupuje svu zemlju po Srbiji. Znači, ako je četiri miliona hektara u privatnom vlasništvu na prodaju jednog dana, on može da kupi četiri miliona hektara.Rekao hektara.Rekao sam već za neke neobične primere, kao što je recimo ovaj Tompson što peva ustaške pesme, on može da kupi tako što će da osnuje firmu koja se zove „srpska napredna firma“ i preko te firme da kupi šta god hoće po Srbiji, a naravno nema nikakvog problema i to ste omogućili da vaši koalicioni partneri u kosovskom i drugim parlamentima, Hašim Tači, Haradinaj, Pacoli, ne znam ko sve, kupi danas odmah šta hoće, koliko hoće kao fizičko lice ili kao vlasnik pravnog lica, jer su oni vaši državljani Srbije, po preambuli i po načinu na koji komunicirate sa njima.Prema tome, ovo je farsa. Možete vi da se trudite danima, možete da šaljete u klupe i predsednicu parlamenta i potpredsednike i koga god hoćete, možete da dovedete ovde predsednika države da brani ovaj predlog zakona, on je besmislen i to građani Srbije vide.Pošto vide.Pošto radite istraživanja na svakih pola sata ko šta misli u Srbiji o nečemu, onda je u nedelju izvršeno takvo istraživanje i zato ste dobili danas nalog da morate ceo dan da sedite ovde i da pričate to što pričate. Efekat ovog zakona je između 0,0 i 0,000, znači apsolutno ne sprečava ništa.Prethodno pitanje je da li uopšte treba doneti takav zakon,

Čerkezi, ne znam kako, ali treba verovati ministru, on valjda zna. Oni to dobijaju džabe, oni to dobijaju praktično džabe, kakva kupovina,

koristio.Predlažem da se ne prihvati amandman zato što je besmislen, mislim citiram samo u kontra argumentima uvaženog poslanika koji je govorio pre mene i koji predstavlja farsu. Znači, to je način komunikacije ovde u parlamentu kada hoćemo da ubedimo kolege poslanike iz drugih poslaničkih grupa da nas podrže. Najbolje je da kažemo da je nešto besmisleno, da je farsa, to je dosta ovako demokratski, to je fino, to je otmeno, Možda se birači neki koji su glasali za po nekog sa druge strane naše sale predomisle, pa počnu da glasaju i za nas zato što smo počeli da koristimo ove reči kao argument da se prihvati neki amandman, da je sve besmisleno i da je nešto farsa.Onda idemo dalje, kako bismo ubedili uvažene poslanike iz drugih poslaničkih grupa, pa počnemo da izmišljamo nešto. Verovatno se ovih dana zbog promene klime loše spava, se onda ljudi bude i umišljaju kako je neko dao nalog poslanicima parlamenta Republike Srbije da se javljaju danas za reč i da govore o besmislenim i farsičnim amandmanima poslanika koji su uložili trud da

tako da od hitnosti postupka nema ovde ni govora, jer sada se nalazimo, koliko ja znam, u 28. avgustu. Prošlo je mesec dana, ako se nekom priviđa da je nešto hitno u mesec dana, onda neka menja odredbe Poslovnika, pa neka zakoni od danas stoje po šest meseci.Što se tiče ovih nekih, ne znam ni ja čiji su prijatelji, Tompson, pretpostavljam da to nekome nešto znači ovde u sali, meni baš ništa ne znači, ne znam o kome se radi, ali o Badžetu Pacoliju znam. Molim vas, pošto često pojedini poslanici koriste ime i prezime ovog gospodina, Badžeta Pacolija, samo da se utvrdi tačno i da se prikaže parlamentu i građanima Srbije kada je on tačno registrovao firmu u Republici Srbiji, u Beogradu, kada je on počeo da radi u Republici Srbiji, pa onda da prestanemo da pričamo o tome da se Badžet Pacoli pojavio i u poslovnom životu naše države i u političkom životu 2017. godine.Čini mi se Badžet Pacoli, neću iznositi taj podatak, nego čekam oni kojima su puna usta ovde kako će prijatelji predsednika države, pa onda da vređaju, pa kažu da mu je prijatelj Badžet Pacoli, najednom ovde nešto u našoj državi raditi ili kupovati zemljište. Samo molim da se izvadi registar iz firmi kada je to Badžet Pacoli počeo da obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i ko je onda bio ministar, ko je bio predsednik države, pa da nastavimo ovu finu besmislenu i farsičnu diskusiju o amandmanu na član 1, a drugi amandman o kome danas raspravljamo. Hvala lepo.

između ostalog i zbog toga da bi građani Republike Srbije bili dovedeni u isti položaj sa građanima Republike Srbije. U Republici Hrvatskoj koja je punopravni član EU strani državljani, čak ni oni koji su državljani država članica EU zemlju kupiti ne mogu.U Republici Srbiji će stupanjem na snagu ovog zakona pod nekim, istina restriktivnim, ali ipak pod nekim uslovima, građani Republike Hrvatske zemlju moći kupiti. To je predlog vladajuće većine, Vlade Republike Srbije. Ja sam amandmanom tražio da se uvede uzajamnost, ako mi ne možemo kod njih, ne mogu ni oni kod nas. To nije antievropski, to je samo fer, to je u našem interesu.Zahvaljujem se prethodnoj govornici što je takav amandman nazvala besmislenim i farsičnim. Neka građani to čuju. Mogao sam se prijaviti za povredu Poslovnika, ali nisam, jer ne želim da otimam vreme za izlaganje, iako ko god ovim domom predsedava to uporno radi i gleda kako na sve moguće načine opoziciji da onemogući da govori. I, konačno nije tačno da je zakon u Skupštinu stigao polovinom jula. Predsednica Skupštine bi morala to da zna i da ne govori ono što nije tačno.Delovodni broj 033202209/17, datum prijema na delovodnom pečatu 14. avgust 2017. godine. Nemam ništa protiv, odmah da se razumemo, zakon je mali, kratak, ima svega četiri člana. Bilo je dovoljno vremena, ali samo ovo govorim istini za volju.Dakle, kada govorim o hitnosti postupka i vanrednosti sednice, ne zameram da smo zakon dobili nedovoljno na vreme, ili nedovoljno rano, „okej“ je za četiri člana, nije problem, ali radi se o odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je zaključena pre pet godina. Pet godina. Mi raspravljamo o ovome četiri dana pred isteka roka, jer ste tako sprovodili evropske integracije i tako ste doprineli podizanju, nepotrebnom podizanju evroskepticizma u srpskom biračkom telu. I tako sada negujete ksenofobiju i famozni strah od stranaca da će oni doći ovamo i pokupovati svu našu zemlju, a mi ćemo ostati gladni.Dakle, ovo samo govorim istini za volju, a hvala još jednom na tome što mislite da je amandman farsičan i da je farsično izjednačiti pravni tretman srpskih i hrvatskih državljana u pogledu sticanja prava nepokretnosti uzajamno. Hvala, toliko. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč Po osnovu što sam poslanik Narodne skupštine Republike Srbije, nadam se do kraja ovog mandata, i da mi neće Zoran Krasić oduzeti to pravo da govorim kao i drugi. Dakle, potpuno u skladu sa Poslovnikom. Kada predsedavajući ili predsednik želi da govori, sedne u klupe, javi se. Od svih sam očekivala da kažu po kom osnovu, osim od uvaženog poslanika koji je tu 27 godina, bez avgusta je Vlada donela ovaj Predlog zakona. Možda sam pogrešila kada sam rekla kada se pojavio na pisarnici. hitnost postupka za četiri člana u kojima se pokušava ispraviti loše pregovaran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, manje, više da li je trebalo još jedan dan, dva, tri, pet, možda bih ja to i prihvatila kada bi mi pričali zaista o amandmanima, a ne bi pričali o Tompsonu i Badžetu Pacoliju danas, ili ne bi pričali o tome ko je koju stranku osnovao. Mislim da to građane Srbije trenutno uopšte uopšte ne interesuje. Za to postoje izbori, oni izađu pa glasaju, pa Bože moj.Ali, zaista ne mogu da se složim kada poslanik iz jedne poslaničke grupe ne sluša šefa svoje poslaničke grupe koji je danas ovde sejao strah o mogućnosti da neki loši stranci ovde dođu u ovom zemlju i pokupuju sve.Dakle, upravo je šef njegove poslaničke grupe govorio o tome kako će ovde doći neki stranci i pokupovati svu našu srpsku zemlju, spakovati u vreće i odneti ih u svoju zemlju i Srbija više neće uopšte postojati. Tako je zvučala diskusija uvaženog šefa poslaničke grupe, poslanika koji se sada ne slaže sa stavom njegovog šefa poslaničke grupe. Dobro. To je dozvoljeno.Videćemo šta će ti različiti stavovi u budućnosti doneti, verovatno neku političku kakofoniju u okviru te ono što sam ja rekla, a što poslanik namerno izvrće ovde, pokušavaju da nas ubedi u to da je potrebno da usvojimo njegov amandman, jer je dobar. To ćemo videti na glasanju, jeste ili nije, reći će većina poslanika.Namerno je rekao da sam ja, isključivo samo o njegovom amandmanu, rekla da je besmislen i farsičan, a neće da čuje ili namerno izbegava činjenicu da sam ja parafrazirala u stvari ne vidim da li je još uvek tu, iz prvog reda, koji je rekao da je zakon besmislen, da je farsičan, da je član 2. takav i takav.Pa, sam ja onda, tačno navodim, rekla – hajde da upotrebim iste reči, jer izgleda da je to dozvoljeno u ovom parlamentu,

nit u izlaganju većine poslanika u parlamentu Republike Srbije, a ne da vadi samo dve ili tri reči iz izlaganja i namerno izvrće.Da vam kažem, ja glasati za vaš amandman neću, a vi upotrebite neke jače argumente, pa nas možda i pokolebate. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. **Vladimir Đukanović** Ja ću se složiti sa koleginicom Gojković da ovo jeste farsično. Inače, kada bi smo usvojili ovako nešto, da građani znaju taj uslov uzajavnosti tzv. mi bi suštinski naše građane doveli u podređeni položaj u odnosu na strance. U tome jeste poenta.Zato

dajte molim vas, koga vi ovde zavitlavate?Inače, ovim zakonom se upravo tako nešto stavlja da suštinski stranac, da bi ste ispunili ono u SSP može, a suštinski ne može da kupi zemlju i to jeste poenta.Što se tiče preduzeća i firmi, kako se nisu bunili kada je Todorić kupovao? Kako im tada hrvatski tajkun nije smetao? Kako to sada im odjednom smeta ako bi došao neko iz bilo koje druge zemlje, ali recimo Todorić im nije smetao, a pokupovao je ovde i kombinate i uzeo poljoprivredno zemljište itd?Još jednom da ponovimo građanima, može neka strana kompanija da osnuje firmu u Srbiji i to jeste suština da osnuje firmu u Srbiji, to je srpska firma i plaća porez ovde, pa da eventualno ovde kupi. Ali, plašim se zaista, obzirom da je neko do te mere upropastio našu poljoprivredu prethodnih godina, nisam siguran koliko ima zainteresovanih, a voleo bih da ih ima zato što se time pojačava konkurencija. Time se naš proizvođač i poljoprivrednik tera da bolje radi.Pa kaže, nemojte „Tenis“ da nam dolazi ovde, upropastiće naše proizvođače svinjskog mesa, kao da smo sada imali mnogo jake proizvođače svinjskog mesa pa nam je ne znam koliko, bila cena žive vage. O čemu pričamo mi ljudi ovde?Ovde

Zahvaljujem.Povređen je član 106. koji obavezuje vas da narodne poslanike podsećate da govore o dnevnom redu i član 27. koji vas obavezuje da primenjujete Poslovnik na sednici Narodne skupštine.Izlaganje upravo, narodnog poslanika Vladimira Đukanovića nije imalo veze sa sadržajem amandmana izlaganje dvojica poslanika pre toga, koje takođe po vašoj proceni nisu imali veze. Bili su od vaše strane prekidani, bili su zapitkivani kada će početi da pričaju o amandmanu i naravno, što je vaše diskreciono pravo, izrečena im je opomena.Međutim, nije vaše diskreciono pravo da tražite poštovanje člana 106. od poslanika u zavisnosti od toga kako se on zove. Na to nemate pravo. To je sramota. Hvala.

li želite da se Narodna skupština izjasni? (Ne.)Hvala.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Nataša Jovanović, Petar Jojić, Zoran Krasić i Tomislav LJubenović, zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović, prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno Gordana Čomić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Maja Videnović, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović i Radoslav Milojičić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i Saša Radulović i Nenad

Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji važi, definiše korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Odeljak 2. definiše korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a pododeljak 2.2. promet poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.Vi menjate naziv ovog pododeljka u – promet poljoprivrednog zemljišta, znači, izostavljate odrednicu – u državnoj svojini. Sve to da biste, pre svega metodološki, ja nisam pravnik, ali vi meni, ako je neko pravnik, objasnite kako metodološki možete u Zakonu u pododeljak koji definiše državnu svojinu da ubacite kasnije član koji definiše promet zemljišta zemljišta u privatnoj svojini. Znači, prosto, to je neprihvatljivo.Ako ste ipak rešeni da otvorite put prodaji poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, dajte, ubacite novi odeljak, novi pododeljak, novu tačku i tu lepo definiše, metodološki, kako to zahtev zahteva tu materiju. Ali, problem je u tome, gospodine ministre, što vi u stvari nećete da sagledate suštinske probleme vezane za uopšte stanje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, da li je ono u zadružnoj svojini, u državnoj svojini, u privatnoj svojini, da li je to zemljište poljoprivrednih kombinata, koje se već godinama na desetine hiljada hektara prodaje i mešetari se s njim od tajkuna domaćih do, evo, sada stranih stranih tajkuna. Jer, vi zaobilazite problem prometa poljoprivrednog zemljišta kada su pravna lica u pitanju. Tu se vi dotaknite toga, sistemski sagledajte taj problem i dajte da sistemski rešavamo, dopunjavamo i menjamo ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu. Hvala gospođo Gajić.Reč ima Ivan Kostić, izvolite kolega. **Ivan Kostić** Poštovani narodni poslanici, građani Srbije, gospodine Nedimoviću, apsolutno je normalno da poslanička grupa opoziciona ima stav da se član 2. briše. Znači, tu ne treba niko da se čudi zašto, zato što mi imamo jasan stav po pitanju procesa Srbije pristupanju EU i što Srpski pokret DVERI takav stav ima već pet godina. Znači, naš politički stav se nije promenio ništa i to pokazuje jednu doslednost da postoje ljudi koji znaju šta hoće i kako treba da izgleda poljoprivredna politika u Srbiji.Mi danas ovde imamo različita mišljenja u okviru vladajuće koalicije, koja ni sama ne zna da li je ove izmene zakona donela da prevari EU ili da se nastavi SSP prevari EU ili da se nastavi SSP i pristupanju EU. Znači, ministar za zaštitu životne sredine je juče izjavio da svi državni resursi pijaće vode koji su prodati treba da se vrate u vlasništvo države Srbije. A mi donosimo zakon kojim prodajemo državnu zemlju strancima. Imamo opozicione partije koje su za to da ovaj zakon valja. Sprski pokret DVERI smatra da ne valja i da ovaj član 2. Ne pogađa suštinu.Znači, mi smo već govorili o tome šta će biti sa društvenom zemljom koja je u vlasništvu privatnih kombinata? Šta će biti sa onom zemljom koja je prodata strancima u proteklom periodu? Da li će biti pokrenut neki proces preispitivanja privatizacije, gde vi danas imate jedan „Agrokor“ koji je u dugovima, koji je u stečaju. Šta će biti sa šest hiljada hektara zemlje „Agrokora“? sa pet hiljada i 200 hektara društvene zemlje PKB? To su stvari koje je ovaj zakon trebalo da reši. Ovaj zakon nije ništa novo doneo po pitanju zemljišne politike. Zato su predstavnici mnogih poljoprivrednih asocijacija prozreli ovu vašu nameru. Vi od subote imate nekoliko predsednika poljoprivrednih asocijacija koje su se izjasnile da je ovo štetan zakon po poljoprivrednike Srbije. Imate člana SANU, Odbora za poljoprivredu koji je protiv ovog zakona. Imate predstavnike Asocijacije poljoprivrednika, imate analitičare iz PKS, znači, vi niste dobili podršku ni od jedne poljoprivredne asocijacije za ovaj zakon. To je možda samo od nekih vaših stranačkih partnera kojima odgovara ovo. Isti oni tajkuni iz vremena DS, danas su vaši tajkuni. Danas vas finansiraju, upadaju u zemljišne posede u opštinama Sombor, Kula i Vrbas.Znači, Vrbas.Znači, trebali ste da se osvrnete na srpskog poljoprivrednika, na poljoprivredna gazdinstva, da date besplatno ljudima zemlju

Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani narodni poslanici, meni je drago što se rasprava o amandmanima vratila u tokove gde se raspravlja na jedan suštinski način.Hoću u pogledu ovog amandmana o kome ste vi malo pre pričali da kažem nekoliko stvari. Stvar je zanatske prirode, tehničke prirode u pogledu određivanja poglavlja i svih ostalih stvari, odeljaka i ostalih delova kako ćete nešto staviti. Ono što je suština cele priče, jeste, kolega, vi u kontinuitetu ponavljate stalno „briše se“, u pogledu vašeg stava, vašeg političkog stava vašeg političkog stava kako smatrate da treba urediti ovu materiju. Činjenica je da ima potpuno drugačiju ideju.Evropska unija je jedan od stubova spoljne politike ove zemlje. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je jedan od alata kojim se reguliše čitava materija u predpristupnom periodu. Ukoliko bi samo bili na toj liniji „briše se“ i ne bi postojao jedan ovakav

Jedan put je da ne donesemo ovakav zakon i da trpimo posledice ne donošenja uređenja procedure koja se odnosi na član 63. stav 2, SSP.Malo pre nisam imao priliku da iskoristim, a sad bih iskoristio, a vezano je da smo u obavezi uskladimo svoje zakonodavstvo, a ne samo da primenimo SSP. Drugi put je put koji smo mi izabrali, jeste da predvidimo posebne uslove kako bi stavili dodatne uslove za razliku od ostalih prema građanima EU da teže dolaze do poljoprivrednog zemljišta na prostoru Srbije. Na ovaj način mi potpuno, na jedan sistemski način pokušamo da popravimo stvari koje

obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakon iz dnevnog reda ove

Hvala